**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku. 6. Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Prijekt

Raspravu su proveli Odbori za pomorstvo, promet i veze, Zakonodavstvo, financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Branko Bačić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predlaže donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt integracije trgovine i transporta

nije u mogućnosti podmirivati ugovorne obaveze iz ugovora o zajmu sa Europskom bankom za obnovu i razvoj, namijenjenog za izgradnju terminala za rasute terete u luci Ploče. U ovom trenutku u lučkom sustavu u Republici Hrvatskoj provodi se, realizira se četiri projekt, dakle, uključujući i ovaj projekt integracije trgovine i transporta u luci Ploče, dakle, još tri projekta u lučkom sustavu koje financiramo uglavnom, ali ne u cijelosti sredstvima međunarodnih financijskih institucija. Dakle, u ovom trenutku se realizira projekt Rijeka …/Govornik se ne razumije./… u Rijeci. Zatim, izgradnja nove luke Gaženica u Zadru, zatim rekonstrukcija i modernizacije Gruške luke u Dubrovniku. A ja očekujem da ćemo vrlo brzo ovom Saboru predložiti i potvrđivanje ugovora za dogradnju luke Šibenik u dijelu koji se odnosi dakle, na morske luke. I također planiramo realizirati određene projekte u lukama na unutarnjim vodama dakle, na rijekama. Prva među njima je praktično luka Vukovar. No o tome, jasno, biti će više govora kada ti projekti budu došli u proceduru ovdje u Sabor. Može se postaviti pitanje zbog čega tako visok nivo ulaganja u lučki sustav, jer evo samo ova četiri projekta u dijelu koji se odnosi na infrastrukturu se osiguravaju sredstva u visini od 556 milijuna eura. A sa suprastrukturom koja slijedi nakon izgradnje infrastrukture taj će projekt i iznos, ti će projekti svakako prijeći iznos od milijardu eura samo za ove četiri luke. razumije/… posto od svjetskog prometa roba odvija morem i da samim time praktično se postavlja evo veliki zahtjevi pred luke, sve svjetske luke, za izgradnju novih kapaciteta. Usudim se reći da i na Jadranu, pa tako i na hrvatskom dijelu Jadrana, u ovom trenutku lučki kapaciteti nisu dovoljni za prihvat ponuđenih tereta koje bi luke mogli prekrcati, da su ovi projekti bili realizirani puno prije. U tom smislu se također i pred Luku Ploče postavljaju novi zahtjevi za osiguravanje zaobalnih površina za izgradnju novih terminala pa smo zbog toga i krenuli dakle u projekt integracije trgovine i transporta u Luci Ploče. Činjenica je također da se u posljednjih dvadesetak godina u Luci Ploče nije ulagalo apsolutno gotovo ništa u izgradnju ili dogradnju lučke infrastrukture i suprastrukture i da je krajnje vrijeme ukoliko želimo dakle razvijati tu luku, krenuti u ovaj projekt. Prije Domovinskog rata Luka Ploče prekrcavala je negdje oko 4 i po milijuna tona terata koliko je prekrcano rekordne 1989. godine a da bi kroz Domovinski rat primjerice 1994. taj promet pao na skromnih 250 tisuća tona. Jasno da uslijed pada prometa je došlo i do smanjenja ulaganja u kako lučku infrastrukturu tako u lučku i suprastrukturu tako i u cjelokupnu lučku opremu. I danas je to svakako ograničavajući faktor u daljnjem razvoju Luke Ploče. Posljednjih godina dolazi do rasta i u Luci Ploče pa je prošla 2007. godina bila gotovo na nivou rekordne 1989. godine. Promet u luci Ploče je bio oko 4 milijuna 200 tisuća tona. I raste po stopi negdje oko 32% u u ukupnom teretu, a u kontejnerskom prometu preko 60% na nivou godine. To je s jedne strane. S druge strane svjedoci smo da se prema Luci Ploče praktično odvijao najveći infrastrukturni radovi u Republici Hrvatskoj u dijelu koji se odnosi na izgradnju cestovne infrastrukture. Znamo da u ovom trenutku provodi projekt izgradnje 5C koridora koji će izgradnjom Luku Ploče preko Sarajeva i Osijeka spojiti sa Budimpeštom a onda jasno sa svim važnijim europskim prometnim koridorima. Znamo također da se dovršava izgradnja auto-ceste od Zagreba, Splita koja bi iduću godinu trebala biti dovršena i u Pločama. I jasno dakle da preostali, a možda i najvažniji segment svih tih prometnih koridora je luka kao početna i završna točka prometnog koridora, mora biti usklađena sa ostalom, s ostalim vidom infrastrukture. Dakle i cestovnim i željezničkim prometom. I treća bitna stvar koja određuje potrebu za čim prije realizacijom ovog projekta jest i obnova gospodarstva kako u Republici Hrvatskoj tako u susjednoj državi Bosni i Hercegovini a isto tako i u cijeloj jugoistočnoj pa prema tome iz tog se razloga dakle krenulo u realizaciju ovog projekta integracije trgovine i transporta. Ono što još također želim reći kada govorim o tim cestovnim koridorima da smo pri utvrđivanju dinamike izgradnje auto-ceste od Zagreba prema Splitu, a onda do Ploča i … /Govornik se ne razumije./ … prema Dubrovniku u cilju smanjenja troškova na izgradnji ovih terminala krenuli u izgradnju prometnice koja će spajati auto-cestu u Pločama do same Luke. Ta se prometnica upravo realizira. Njena vrijednost je oko 100 milijuna, oko 100 milijuna EUR-a. No ono što želim reći svakako da je na, izgradnjom te zaobilaznice učinjena značajna ušteda u realizaciji projekta izgradnje Luke Ploče jer praktično će oko 100 milijuna kuna biti uštede jer će se višak kamena, višak građevinskog materijala koji se stvara na izgradnji auto-ceste i prometnice do same luke će se dovesti u samu luku i na taj način će se smanjiti troškovi lučkoj Inače kada govorim o ukupnim, ukupnom prometu hrvatskih luka mislim da je također važno spomenuti jest, malo sam prije spomenuo da se on kreće na nivou godišnjeg rasta oko 20 do 30%. U ovom trenutku je u hrvatskim lukama u prošloj godini prevezeno, pretovareno negdje oko 27 milijuna tona tereta. Prije definiranja samog projekta integracije trgovine i transporta u Luci Ploče izrađena je studija gospodarske opravdanosti projekta koja je upravo ukazala na opravdanost izgradnje ova dvaju terminala. Dakle terminala za rasute terete koji bi planirano bio dovršen 2011. godine. Koji bi mogao prihvatiti novih 6 milijuna tona tereta u Luci Ploče. I s druge strane kontejnerski terminal koji također je planiran da bude završen 2011. godine mogao bi u svojoj konačnoj fazi primiti primiti oko 60 tisuća tona. Sami projekt integracije trgovine i transporta dakle osim izgradnje ova dva terminala, terminala za rasute terete i kontejnerskog terminala planira obnovu postojeće lučke infrastrukture na ostalom dijelu luke koji nije zahvaćen ovim projektom i i potpunu implementaciju lučkog informacijskog sustava. Cjelokupni projekt u dijelu infrastrukture iznosi oko … /Govornik se financira na sljedeći način: 25% bespovratnih sredstava se osigurava državnom proračunu u iduće 4 godine uključujući i 2008. godinu. Dakle to je negdje oko 21 milijun EUR-a. također uključena u ovaj projekt i ona je osigurala iznos od 58,8 milijuna EUR-a također putem kredita lučkoj upravi Ploče i opet uz jamstvo Republike Hrvatske. I taj smo Zakon o potvrđivanju tog ugovora sa Svjetskom bankom imali u prošlom sazivu Sabora i potvrđen je u Saboru u ožujku prošle godine. I ovaj projekt koji je danas, dakle ovaj kredit kojega danas ćemo ja se nadam prihvatiti na iznos od 11,2 milijuna EUR-a koji je potpisan od strane Vlade. Dakle od ministra financija i Europske banke za obnovu i razvoj u studenom prošle godine. Pa dakle kada zbrojimo te tri, ta tri izvora financiranja ukupan projekt je financijski težak

realizacija samog projekta je 2011. godina. Projekt se već razvija. Stanje projekta je na dva glavna segmenta dakle na terminalu za kontejnere ili odnosno kontejnerskom terminalu su započeli radovi u prosincu prošle godine. Ukupna vrijednost infrastrukture na tom terminalu 3, 4 milijuna i 410 tisuća EUR-a. A ovaj terminal za rasute terete je ishodio lokacijsku dozvolu. U tijeku je izrada glavnog projekta i očekujemo u proljeće 2009. godine da započne, da započnu radovi na izgradnji terminala za rasute terete. I još jedna stvar koja držim vrlo bitna. Naime u cijelom svom izlaganju spominjem dakle infrastrukturu i suprastrukturu. Suprastrukturu u Luci Ploče i prekrcajnu opremu u luci Ploče će osigurati trgovačko društvo luka Ploče koje i je prioritetni koncesionar u samoj Luci Ploče. Držim da će kroz taj ugovor između države koju zastupa u ovom slučaju lučka uprava Ploče i trgovačko društvo luka Ploče praktično biti učinjen jedan ogroman javno privatni partnerski odnos i to na pomorskom dobru u kojemu će Luka Ploče kao koncesionar luci Ploče i koja je tu svoju koncesiju dobila temeljem ugovora iz 2005. godine kao prioritetni koncesionar morati u luku uložiti do 2011. oko 137 milijuna EUR-a. Dakle veće ulaganje u luku Ploče će morati uložiti koncesionar dakle Luka Ploče trgovačko društvo nego što iznosi cjelokupni projekt integracije trgovine i transporta u infrastrukturnom smislu. Jasno da na temelju ugovora o koncesiji koji je Luci Ploče odobrio koncesiju u samoj luci na 12 godina a kako je potpisan prije dvije i po godine praktično u preostalih 9 godina koliko traje koncesija trgovačko društvo ne bi moglo izamortizirati uložena sredstva koja su uistinu velika, iznose 137 milijuna EUR-a pa u ovom trenutku Luka d.d. trgovačko društvo i lučka uprava Ploče potpisuju odnosno pripremaju ugovor o produžetku koncesije koji će značajno produžiti, proširiti rok koncesije koji je dat Luci Ploče a ovisnosti po terminalima. Na jednom terminalu će biti oko 45 godina. Dakle, još uvijek nije potpisan ugovor, a na drugom nešto manje oko 35 godina. Na taj način dakle kroz taj privatno-partnerski odnos u Luci Ploče ćemo u cijelosti ispuniti projekt integracije trgovine i transporta i učiniti Luku Ploče jednom od najkonkurentnijih hrvatskih luka. S obzirom dakle da smo već evo u tijeku izvođenja radova na realizaciji ovog projekta, a i da je sama procedura donošenja zakona u fazi kada više gotovo i nema značajnijih promjena ili izmjena samog zakona Vlada je predložila da se ovaj zakon usvoji po hitnom postupku. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir Odbor za gospodarstvo, Odbor za financije i državni proračun. (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, poštovani tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na prvoj sjednici 21. veljače 2007. godine Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za “projekt integracije trgovine i transporta – terminal za rasuti teret u Luci Ploče“ s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 7. veljače 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora na temelju svoje nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravljao je o predmetnom zakonu kao matičnom tijelu. Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da se predmetni zakonom potvrđuje Ugovor o jamstvu za zajam ugovoren Ugovorom o zajmu između Lučke uprave Ploče i …/Govornik se ne razumije./… projekt za integracije trgovine i transporta terminal za rasuti teret u Luci Ploče. Ujedno je Hrvatsku, ovim zakonom propisuje način podmirivanja financijskih obveza koje mogu nastati za Republiku Hrvatsku kao jamca po ugovoru o jamstvu, te nadležnost za provedbu ugovora o jamstvu. Ukupan trošak projekta procjenjuje se na oko 91 milijun eura, a očekuje se da će projekt biti dovršen do 31. ožujka 2011. godine. Odbor za financije i državni proračun jednoglasno je podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku budući da je njegovo stupanje na snagu pretpostavka za korištenje sredstava zajma. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora je podržao predmetni zakon bez rasprave, te jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o utvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za projekt integracije trgovine i transporta, terminal za rasuti teret u Luci Ploče. Hvala. Odbor za pomorstvo, promet i veze. Predsjednik odbora poštovani zastupnik Slavko Linić. Izvolite. potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora na prvoj sjednici održanoj 21. veljače 2008. godine razmotrio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za “projekt integracije trgovine i transporta“ i to terminal za rasuti teret u Luci Ploča i to je razmotrio kao zainteresirano radno tijelo, a sukladno odredbi članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je istaknuo da se ovim zakonom potvrđuje Ugovor o jamstvu za zajam a za izgradnju terminala za rasuti teret. par podataka vezano za projekt. Projekt se procjenjuje na 91 milijun eura. EBRD će sufinancirati jednu od komponenti projekta i to je terminal za rasuti teret 11,2 milijuna eura. Preostala sredstva potrebna za financiranje projekta osigurana su putem zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj i to u iznosu od 58,8 milijuna eura, a preostalih 21 milijun eura biti će udio Republike Hrvatske u financiranju ukupnih troškova, a planirat će se u državnom proračunu tijekom razdoblja provedbe projekta. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj i to za projekat integracije, trgovine i transporta terminal za rasuti teret u Luci Ploče. Hvala. **Šeks, Vladimir Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatska demokratska zajednica će naravno podržati ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt integracije, trgovine i transporta, odnosno za izgradnju terminala za rasute terete u Luci Ploče. Ja vjerujem da neće biti niti puno rasprave i još manje prijepora oko ovog projekta, odnosno oko ovog prijedloga zakona, zato jer je riječ doista o izgradnji temeljne infrastrukture u Luci Ploče koja će značiti zapravo svekoliki razvoj ne samo luke i grada Ploče, nego i šire regije. Ovom izgradnjom kao izgradnjom svih ovih projekata koje je spomenuo državni tajnik, a koji se tiču temeljne cestovne infrastrukture, dakle izgradnjom auto-ceste od Dubrovnika do Zagreba, odnosno ovog jadransko jonskog pravca, zatim izgradnje koridora 5C koji ide od Luke Ploče preko Bosne i Hercegovine, istočnom Slavonijom do Mađarske i dalje do Baltika, te naravno svim onim projektima koji su važni za povezivanje Luke Ploče koji se sada već događaju i koji se mogu vidjeti u samom gradu Ploče, a to je spojna cesta od čvorišta Ploče dva budućeg čvorišta sa auto-cestom Zagreb -Dubrovnik, odnosno Dubrovnik - Zagreb. Ja mislim da ćemo dobiti doista jednu novu kvalitetu prije svega u gospodarskom razvoju, u gospodarskom životu, a samim tim i u životu svih stanovnika hrvatskog juga. To će istovremeno značiti i punu zaposlenost hrvatskog juga, ali i šire regije. Sve ove studije o kojima je govorio gospodin državni tajnik itekako kazuju koliki će se promet odvijati kroz Luku Ploče, jer i već danas je Luka Ploče glavna luka za hrvatski jug, ali i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ona će u budućnosti biti i glavna luka i za ovaj dio gravitirajućeg dijela Europe. Dakle, od Mađarske pa i Baltika koji će se sasvim sigurno koristiti Lukom Ploče. demokratskoj zajednici bitno je i ova ušteda o kojoj je državni tajnik govorio, ušteda preko 100 milijuna kuna, jer se dva projekta paralelno rade. Dakle, dio građevinskog materijala koji ćemo dobiti kod rada ove spojne auto-ceste koja vrijedi 100 milijuna eura će se iskoristiti, odnosno već sada koristi i već se sad koristi za nasipanje za izgradnju ova dva terminala, jer je riječ zapravo o dva terminala premda u ovom prijedlogu zakona je riječ samo o terminalu za rasute terete, postoji još i kontejnerski terminal, dakle sveukupna cijena projekta koja je već ovdje izrečena je 91 milijun eura, a ovim prijedlogom zakona osigurat ćemo 11,2 milijuna eura što će biti dovoljno da se zaokruži kompletna financijska situacija vezana uz izgradnju kažem ovog itekako potrebnog projekta. Ja bih još samo rekao da osim zaposlenosti koja se tiče Luke Ploče, da ono što se danas događa da molimo za razumijevanje sve građane koji putuju i prema Dubrovniku i prema hrvatskom jugu zbog poteškoća u prometu koje se događaju, a događaju se upravo iz ovog razloga, ja se nadam da će to sve trajati negdje do turističke sezone, jer prije turističke sezone bi trebali taj dio problema biti riješen i u tom smislu doista očekujemo puni procvat. I nešto bih rekao, mislim da su Ploče, odnosno Luka Ploče, zaposlenici u Luci Ploče konačno zaslužili da se ovaj projekt realizira, jer na žalost u infrastrukturu Luke Ploče pa i … nije ulagano gotovo ništa u proteklih 20 godina. Neću spominjati slučajeve kada su ogromna sredstva bila ulagana u druge luke, jer mi je drago da su bila ulagana i sasvim sigurno opravdano, ali evo konačno je došao red i na Ploče i na hrvatski jug i u tom smislu kad se vidi kako izgleda danas hrvatski jug kao jedno ogromno veliko gradilište uskoro, odnosno već je počela izgradnja mosta Pelješac-Komarna, dakle i taj projekt koji će zapravo značiti kompletno povezivanje i hrvatskog teritorija, ali i hrvatskog juga sa svim ostalim dijelovima Hrvatske i Europe. Evo ja bih još na kraju zaključno rekao da želim pohvaliti rad ministarstva koje je imalo smisla i za uštediti novac, i naravno za realizirati ove doista vitalne projekte za razvoj hrvatskog juga i konačno podržavam ovaj prijedlog zakona u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice. Zahvaljujem. Hvala. Klub zastupnika Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici i zastupnice. Ja sam zaista zadivljen riječima i gospodina Bačića i gospodina Matošića i volim vidjeti kranove, volim vidjeti dizalice, bagere na hrvatskom jugu, volim i podržavam svaku izgradnju, svaki napredak, svako zapošljavanje osobito onih krajeva da kažem koji su nekada i, pa i do danas se smatrali pasivnim krajevima tako da zaista podržavam i ovaj prijedlog zakona Europske banke o pomoći od 11,2 milijuna eura i dignut ću ruku za taj projekt i za ovaj zakon. moram istaći da u programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011. godina na stranici 29, kao prioritet piše da treba istaknuti izgradnju lučkih kapaciteta i na unutarnjim vodama. Dio toga je spomenuo gospodin Bačić u svom izlaganju, a najprije je istaknuo Luke Šibenik, Zadar, Dubrovnik pa onda Split i Ploče. Koliko je poznato zastupnicima, jako je poznato u Slavonskom Brodu se riječna luka gradi 15 godina. Ja bih rekao ovako slikovito, na kapaljku, a uz riječnu Luku Brod vezana je gospodarska zona za koju građani Slavonskog Broda i okolice i od koje očekuju zaposlenje tisuću i pol do dvije tisuće ljudi što za županiju sa okolicom hrvatskog sjevera koja ima najveću stopu nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj bi značilo jako puno. S obzirom da je to istaknuto kao prioritet u programu programu Vlade Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine, jasno tu napominjem i riječne luke, Vukovar, Ilok, Sisak, Sisak, na Dravi kod Osijeka jel'. S obzirom da je to napisano kao prioritet, ja se nadam da će u sljedećem proračunu Republike Hrvatske i da će odgovorniji u ministarstvima pronaći vjerojatno ili barem vjerojatno sličan model financiranja i ovih luka i brzog osposobljavanja ovih luka osobito stoga što se Luka Brod nalazi na 10 pan europskom koridoru i željezničkom i cestovnom i da je kažem vrlo značajna kao gospodarski subjekt sjevera Hrvatske kako netko voli reći kada se govori o Luci Ploče, o jugu Hrvatske. Govorim to i zbog toga što jasno namjeravamo svi skupa, ja se nadam i Vlada i uvjeren sam u to, da razvijamo Hrvatsku ravnomjerno i sjever Hrvatske i jug Hrvatske, dakle podjednako. Zbog toga evo ovako moje obraćanje u svezi toga jer se radi kažem o Luci Ploče koje mi pozdravljamo i podržavamo ovaj prijedlog zakona, ali molim evo da se vodi računa i o tome da se u Slavonskom Brodu luka gradi 15 godina, da da 1500 ljudi čeka na radna mjesta koja su vezana uz Luku Brod i gospodarsku zonu u Luci Brod, pa evo toliko. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Željka Antunović, potpredsjednica Doma. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolege i kolegice. Sa zadovoljstvom i zanimanjem sam slušala vrlo opširno i vrlo informativno izlaganje državnog tajnika, hvala vam na tome. Ono što mi je žao, žao mi je što tek sada na kraju, odnosno na početku realizacije tih projekata imamo priliku dobiti pravu informaciju u Saboru o tome što se radi kao što je rečeno na četiri lokacije i to u povodu točke dnevnog reda koja baš i nije tražila ovako opširno i kvalitetno obrazloženje o samim projektima. Naime točka dnevnog reda je donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu na projekt izgradnje terminala za rasuti teret u Luci Ploče koji je kao što smo čuli već u realizaciji. Malo sam se iznenadila kad sam vidjela da Vlada kao ovlaštene predlagatelje predlaže sve redom osobe iz Ministarstva pomorstva a ne iz Ministarstva financija. Ova tema, ovo o čemu bi danas raspravljali je u suštini tema koju bi trebalo ovdje predstavljati Ministarstvo financija ili ministar financija. Ja neću ponavljati sve ono o čemu je vrlo sažeto ali isto tako vrlo informativno govorio državni tajnik, ali ću ipak postaviti jedno pitanje jer mi se čini da je to dosta važno i otvoreno pitanje ako želimo doista realizirati realizirati ovaj projekt za kojeg držim da je velik, važan, značajan ne samo za razvoj one regije, nego važan za razvoj čitave Hrvatske. I predstavlja svakako jednu od komparativnih prednosti koje Hrvatska ima. To važno pitanje koje ja postavljam odnosi se ne na kredit na koji se daje jamstvo, ne na onaj o kojem smo već razgovarali nego na onaj dio koji se treba osigurati u proračunu Republike Hrvatske. Ja doista ne znam da li državni tajnik ima informacija o tome, što ćemo mi vidjeti u ovogodišnjem proračuna, jer tih 21 milijun eura treba osigurati u relativno kratkom roku, projekt mora biti okončan u ožujku 2011. godine. To je prva važna stvar na koju nisam ovdje baš čula jasan odgovor. I u cilju toga da istinski podržimo projekt mislim da treba u proračunu biti ne znam koliki ali svakako veliki i odgovarajući dio, čak gotovo polovica od ovog 21 milijuna, jer formalno je u pitanju 2011. Ali to je početak 2011., imamo još 2008., 2009. i 2010. odnosno jedna trećina od ovih 21 milijun. Drugo važno pitanje je nešto što mi se čini da je u neskladu ono o čemu je govorio državni tajnik i ono kako to piše u ugovoru o zajmu odnosno u ugovoru o jamstvu. Državni tajnik je spomenuo perspektivno i javno privatno partnerstvo. U samom ugovoru oprostite piše sasvim nešto deseto. I to je ono što mene u ovom ugovoru muči. I to je ono što mislim da je loše ispregovarano. I to je ono što je krajnje netransparentno u ovom krajnje korisnom i potrebnom poslu. Naime u ugovoru o jamstvu piše da će jamac poduzeti potrebne mjere, to je država, za smanjenje svog vlasničkog udjela u poduzeću "Luka Ploče d.d." na najviše 20%. Drugim riječima ovim ugovorom o jamstvu država se obvezala prema nekom izvan Hrvatske, a da o tome mi recimo mi ovdje uopće nismo raspravljali, da će svoj udio koji je danas oko 61% smanjiti na 20%. Ovo je čista obveza za privatizaciju. Ja znam da kolege zastupnici nisu baš previše ili bar svi informirani o tome što je već napravljeno u smislu izvršenja obaveze po ovoj točki ugovora o jamstvu. Naime, uprava je predložila nadzornom odboru, a nadzorni odbor je prihvatio jedan koncept privatizacije luke koji se dosta dugo vukao ono poluslužbeno, poluneslužbeno i na kraju ga je Vlada odbacila. Međutim, Vlada je odbacila projekt koji je prihvatio nadzorni odbor u kojem je većina predstavnika Vlade. Taj nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave "Luke Ploče", a da nakon što je Vlada to odbacila nitko iz tog nadzornog odbora, ni iz Luke Ploče nije promijenjen. Radi se o jako velikim interesima jer država investira 91 milijun eura na koncesijsko dobro, na javno dobro u Luku Ploče, a korist od toga, profit, najveći profit od toga izvući će po ovome kako se predviđa privatno poduzeće. Netko tko će postati privatni vlasnik ili većinski privatni vlasnik ovog poduzeća iskoristit će bez da išta plati svih ovih, dobit će na tanjuru 91 milijun. To je korist za zaposlenike "Ploča", to je korist za sve one koji žive tamo. Ali to financiraju i zaposlenici i građani Ploča i žitelji one regije, ali i svi porezni obveznici iz Republike Hrvatske. Koncesija koju je također državni tajnik spominjao daje se kao privilegirana koncesija Luci Ploče na puno duži rok nego što je rok na koji se mora otplatiti kredit. Kredit se otplaćuje na rok od 15 godina sa počekom od četiri godine, a koncesija ide na 45 i više godina kao što smo čuli. O čemu se tu ustvari radi najbolje će ilustrirati činjenica da Luka Ploče danas iako radi u lošim uvjetima, sa starom opremom, na vrijednost temeljnog kapitala od 88 milijuna kuna je u prošloj godini ostvarila dobit od 20 milijuna kuna. Radi se o izuzetno povoljnim uvjetima poslovanja i o još boljoj perspektivi takve tvrtke. Čitav niz pogodnosti koje se daju toj tvrtci ja mogu prihvatiti jer mislim da je to u interesu i pozdravljam, jer je to u interesu razvoja čitave Hrvatske, u interesu povećanog zapošljavanja, u interesu povećanih prihoda proračuna i svega onog što je bitno za čitavu Hrvatsku. Ali jako mi je teško prihvatiti da ta velika ulaganja države se na jedan krajnji netransparentan način bez ikakve rasprave o tome što će se dogoditi preliju u nečiji džep. To me jako podsjeća na ono razdoblje privatizacije, netransparentne privatizacije zbog koje još uvijek svi snosimo posljedice. Čini mi se da se manipulira malo i sa pričom o interesima radnika jer radnici su mali dioničari ili mali dioničari u strukturi vlasništva čine manje od 5%. Događanja na burzi ili praćenje rasta ili pada dionica Luke Ploče vidi se da je određena grupacija imala privilegirane informacije o nakanama države sa Lukom Ploče i da je u jednom periodu pokupovala značajan broj dionica. Ne znamo tko iza toga stoji, ali ide kuloarska priča da iza toga stoji konzorcij u kojem sudjeluje i onaj koji je dobio poslove za izgradnju ovog terminala, o čemu bi se također dalo razgovarati jer isti taj izvoditelj kasnije recimo značajno kasni sa izvođenjem radova u Luci Dubrovnik.

da ako već država ulaže toliko, ako porezni obveznici ulažu toliko u koncesijsko dobro odnosno u pomorsko dobro i u lučke kapacitete Luke Ploče važno je da onda država do daljnjega bar dok ne otplati, dok ne naplati ta sredstva koja ulaže zadrži svoj većinski udio u tome ili da na puno transparentniji način stavi nekome na raspolaganje možda upravo kao što ste vi rekli iako velim je to u neskladu s ovim u nekom javnom privatnom partnerstvu i ne bude država samo ona koja će plaćati nego ona koja će i ta sredstva vratiti ne samo kroz ukupan razvoj nego kroz direktnu dobit iz poslovanja luke. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Državni tajnik Branko Bačić. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Mislim da je potrebno odgovoriti na primjedbe ili određene netočnosti koje je iznijela uvažena potpredsjednica Doma a koje se odnosi na cjelokupni projekt integracije trgovine i transporta u Luci Ploče. Naime, vi ste zahvalili u svom uvodu da sam bio iscrpan, koncizan i informativan ali da vas čudi da tako veliki projekti dolaze praktično kasno u Dom i da saborski zastupnici tek "post festum" budu upoznati sa događanjima u ulaganjima u lučki sustav pa tako i u Luci Ploče. Ja sam u svom uvodu rekao dakle da je današnja rasprava se odnosi na zajam ugovora o jamstvu koji se dotiče tek jednog dijela od 11,2 milijuna eura namijenjen za terminal za rasute terete. No, rekao sam u svom uvodu i slijedeće, da je rasprava o ovom projektu vođena u ožujku 2007. godine kada smo u cijelosti raspravili raspravili ovaj projekt. Slična je bila rasprava ovoj današnjoj. Tada još nije bilo potpisivanja ovog ugovora ali je Sabor i ovaj Visoki dom u tom trenutku, dakle u ožujku 2007. do u tančine bio upoznat sa cijelim ovim projektom. Prema tome, ovaj dio od 11,2 milijuna eura predstavlja negdje oko 13-14% ukupnih sredstava projekta integracije trgovine i transporta i ovo je nastavak te naše rasprave koja je bila dakle u prošloj godini kada smo u ožujku mjesecu ratificirali odnosno potvrdili Zakon o o Ugovoru o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj odnosno Svjetske banke. Pa prema tome, tada smo s time bili upoznati. To je prva stvar. Druga stvar koju želim također iznijeti odnosi se na Luku Ploče trgovačko društvo koje je prioritetni koncesionar u Luci Ploče. Naime, niste u pravu da je uprava uz suglasnost nadzornog odbora koji je u većinskom državnom vlasništvu. Naime, država je još uvijek vlasnik Luke Ploče u 61% udjela temeljnog kapitala. Prema tome, i članovi nadzornog odbora su u većini članovi koje imenuje i predlaže država odnosno Hrvatski fond za privatizaciju. Nije točno dakle da je uprava uz suglasnost nadzornog odbora predložila privatizaciju Luke Ploče. To nije točno. To ne stoji. To se može lako provjeriti u pozivu za skupštinu koja je održana 26. siječnja. Naime, točno je slijedeće, da je uprava zajedno sa nadzornim odborom predložila dokapitalizaciju Luke Ploče dokapitalizaciju Luke Ploče a to je bitna razlika od privatizacije i tom dokapitalizacijom predlaže da nakon ukoliko skupština usvoji takav prijedlog uprave i nadzornog odbora za dokapitalizaciju Luke Ploče i dalje ostane u vlasništvu Luke Ploče sa 61% što znači da bi sukladno svom udjelu u temeljnom kapitalu i Hrvatski fond za privatizaciju i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje morao dokapitalizirati proporcionalno svom udjelu svom udjelu u vlasništvu Luke Ploče i iz dokapitalizacije bi i dalje država bila vlasnik 61%. Zašto se krenulo u dokapitalizaciju Luke Ploče? Prvenstveno iz razloga što trebaju Luci Ploče svježa sredstva, financijska sredstva za odgovor na ulaganje države u infrastrukturu. Država ulaže i ne daje na pladnju nikome 91 milijun eura nego gradi infrastrukturu, a još je veći zahtjev prema trgovačkom društvu koje može, mora da bi ispunilo uvjete iz projekta integracije trgovine i transporta sama uložiti …/Govornik se ne razumije./… milijuna eura a …/Govornik se ne razumije./… nešto malo više od 91 milijun eura. Dakle, koncesionar Luka Ploče mora da bi na ovaj projekt odgovorila kao trgovačko društvo iznaći sredstva za uložiti u nabavku lučke suprastrukture i nabavku lučke opreme. I to nije privilegij, poštovane gospođe i gospodo da se mora ući u projekt u kojemu imaš samo koncesiju a ne vlasništvo na tim sredstvima, osigurati sredstva za vratiti svojih 137 milijuna eura koje moraš osigurati da bi osigurao izgradnju suprastrukturu. I još kroz koncesiju isplatiti ulaganje koje država kroz lučku upravu ulaže u izgradnju lučke suprastrukture. I umjesto da podržimo takav projekt i da budemo svjesni da je pred koncesionarom a to je Luka Ploče ogroman posao jer je promet prilično može krenuti u drugom pravcu. Naime, mi predviđamo da će promet u Luci Ploče biti ovakav kakav je i na tom projeciranom prometu se gradi ova cijela priča. No, zbog političkih razloga u regiji koja još uvijek nije sigurna, zbog niza drugih okolnosti taj promet može biti usmjeren na neku drugu luku a onda onaj tko je ušao u tu investiciju i nabavio 137 milijuna eura da bi osigurao suprastrukturu i opremu Luci Ploče ostati bez tereta praktično znači veliku odgovornost pred onim tko u taj projekt ide. A zašto Vlada nije prihvatila projekt dokapitalizacije? U ovom trenutku zbog toga, ja sam to u uvodu rekao također, da Luka Ploče i Lučka uprava Ploče su u postupku potpisivanja novog ugovora o koncesiji. Rekao sam da je Luka Ploče …/Govornik se ne razumije./… koncesionar na rok od 12 godina, da je taj ugovor potpisan 2005. i da će isteći za devet godina. U devet godina nema tog posla a pogotovo ne u lučkom sustavu koji bi mogao izamortizirati potrebnih 137 milijuna eura. Prema tome, u tom periodu od idućih par mjeseci ćemo između lučke uprave i Luke Ploče potpisati ugovor o produžetku koncesije u kojemu će nam biti potpuno jasno što će Luka Ploče u tih 137 milijuna eura u tom razdoblju uložiti. I kad nam budu jasni odnosi u potpunosti između lučke uprave i luke, kad budemo znali koliku će koncesijsku naknadu po godinama i po terminalima plaćati Luka Ploče lučkoj upravi odnosno državi za povrat ovog kredita kojeg danas ovdje ratificiramo. Onda ćemo prihvatiti ili ne prihvatiti ili nekakav drugi model nabavke sredstava trgovačkog, omogućiti nabavku te suprastrukture trgovačkom društvu luka Ploče. Prema tome, ne stoji, uvažena gospođo potpredsjednice, da ovdje postoji …/Govornik se ne razumije./… da ovdje postoji nečega što nije transparentno, nečega što nije jasno, nešto što je u Sabor došlo pod …/Govornik se ne razumije./… dapače o ovome je bilo govora prije, evo, uskoro godinu dana kada smo u projekt krenuli i to je, i to je potpuno jasno. stava Vlade da će se u luci Ploče smanjiti udjel temeljnog kapitala na 20%, to je točno. I ne samo u luci Ploče, nego i u luci Rijeka, gdje je Luka Rijeka trgovačko društvo također u većinskim vlasništvu države i nije cilj i zbog toga se krenulo u cjelokupnu reformu pomorskog lučkog sustava u Hrvatskoj, da država bude, i onaj tko daje koncesiju i onaj koji koncesiju prima. Jer onda nismo …/Govornik se ne razumije./… nego nam je cilj, kao što je već napravljene u luci Dubrovnik, gdje imamo lučku upravu Dubrovnik i gdje imamo koncesijsko društvo luka Dubrovnik d.d. koje također je privatno društvo i koje na ovaj projekta modernizacije Gruške luke mora odgovoriti izazovom, izgradnjom lučke suprastrukture luke Dubrovnik. Takva je situacija i u luci Ploče. Nema razloga država biti i ustanova koja gradi infrastrukturu i sama sa sobom potpisivati ugovor o koncesiji i biti tvrtka koja će obavljati prekrcaj prometa, biti stivador u pojedinoj luci. I to smo rekli, iza toga stojimo i nema tog drugog načina u svijetu dakle, da država, i s jedne strane bude onaj koji vrši kontrolu nadzor prometa …/Govornik se ne razumije./… osigurava lučku infrastrukturu i onda mora brinuti i o prometu, dapače, to vrlo rado prepušta trgovačkom društvu koje je u pravilu u privatnom vlasništvu, ali koje je dužno provoditi plan luke sve ono što u luci mora raditi i plaćati koncesiju zbog toga što ima ekskluzivno pravo da na pojedinim terminalima pruža uslugu, odnosno prekrcava promet. Pa evo, mislim da je to bilo dužnost nama na početku reći kako ne bi ostale dvojbe oko toga je li bilo …/Govornik se ne razumije./… i koliko je ovaj projekt transparentan. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kaže gospodin državni tajnik da je velika odgovornost na onoga koji mora omogućiti je li, i uložiti ogromna sredstva za tu suprastrukturu, i jednako tako kaže da je upravo to trgovačko, da su takva trgovačka društva koja su u privatnom vlasništvu i odgovorna za osiguranje tih poslova kojima se je li luka bavi. I to bi bilo točno, ali ste previdjeli izmjenu Pomorskog zakonika, jednu malu izmjenu koja se dogodila ovako neprimjetno a koja omogućava da sva ova sredstva koja sada država ulaže, preko noći postaju sredstva odnosno u korist samo privatnog trgovačkog društva koje više nije obvezno vršiti samo lučke poslove jer im je ta izmjena dozvolila da u suglasnosti sa detaljnim planom jedinice lokalne samouprave promijene namjenu dakle, poslova za koje su oni primarno i ustanovljeni i za koju evo sada država daje ogromna sredstva. sredstva. Prema tome, sutra preko noći mogu stvoriti se privatne marine, jer je to izmjena Pomorskog zakonika dozvolila. I o tome treba glasno i javno reći da sutra ne bi rekli odnosno trebaju građani biti upoznati o tome. I o toj opasnosti. Prema tome, očekujemo izmjenu tog zakona i povratka na staro, da se takve stvari onemoguće. Poštovani gospodine potpredsjedniče, ja bih iskoristila ovaj ispravak netočnog navoda zapravo za razjasniti. **Šeks,

Poštovana zastupnica Željka Antunović, potpredsjednica, ispravak netočnog navoda. **Antunović, Željka (SDP)** Ja želim ispraviti, ne znam sada točno koji netočni navod državnog tajnika, ali jedan od onih koji je izrekao je netočan. Naime, da li će država zadržati 61% u vlasništvu kao što je bio projekt toga, ili je, ili je to točno ili netočno, ili je točno ili netočno ovo drugo što ste rekli da će se vlasništvo države u Luci Ploče spustiti na%. Jedno i drugo ne može. Jedno od to dvoje je naprosto netočan, netočan Ili će se dokapitalizacijom, zvali mi to ovako ili onako, provesti privatizacija na način da će državi pasti udio ili će ostati 61%, što ja zagovaram. Svakako. Nešto je od toga dvoje netočno. Hvala. Prekidam sjednicu. Nastavak u 15 sati. Rasprava, prvi je zastupnik, poštovani zastupnik Bojan Hlača, pa drugi Zoran Vinković. u 15 sati nastavak rasprave o ovoj točci dnevnog reda. U 13,30 sati sjednica je Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u dvorani "Ante Starčevića", a u 15 u dvorani "Ivana Mažuranića" sjednica Odbora za lokalnu i područnu samoupravu.